**Jarnjak, Ivan (HDZ)** I točka 16. - Prijedlog odluke o razrješenju dijela dosadašnjih i o imenovanju dijela novih članova Vijeća za elektroničke medije, Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Na temelju članka 59. Zakona o elektroničkim medijima predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Nina Obuljen državna tajnica u Ministarstvu kulture. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici i zastupnice. Vijeće za elektroničke medije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina. Za početni sastav vijeća od ukupno sedam članova dva člana se imenuju na vrijeme od tri godine, dva člana na vrijeme od četiri i tri člana na vrijeme od pet godina. Prema članku 59. stavku 3. Zakona o elektroničkim medijima Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 30. travnja 2004. godine donio Odluku o imenovanju članova Vijeća za elektroničke medije. Navedenom odlukom dva člana vijeća imenovana su na vrijeme od četiri godine i mandat im je istekao 30. travnja 2008. godine pa stoga Vlada Republike Hrvatske na sjednici 24. travnja utvrdila je Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjih članova Vijeća za elektroničke medije radi isteka mandata. Vlada je isto tako 7. ožujka ove godine objavila javni poziv za imenovanje dva člana Vijeća za elektroničke medije. Na javni poziv javilo se 12 kandidata. Vlada je na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu na sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine, utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju dijela novih članova Vijeća za elektroničke medije, te se Hrvatskom Saboru predlaže imenovanje Ljubomira Stefanovića i Marije Udiljak. Za predložene kandidate, Ljubomira Stefanovića i Mariju Udiljak uvidom u prijave pristigle na javni poziv utvrđeno je da ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete. Vlada je Saboru uz navedeni prijedlog odluke dostavila i ponude svih kandidata koji su se javili na spomenuti javni poziv, te predlaže Hrvatskom saboru usvajanje Odluke o imenovanju novih članova Vijeća za elektroničke medije. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prijavljenih za raspravu nema. Zaključujem.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, razmotrio je na svojoj petoj sjednici održanoj 6 svibnja ove godine prijedloge odluka o razrješenju dijela dosadašnjih i o imenovanju dijela novih članova Vijeća za elektroničke medije koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. travnja ove godine. Odbor je navedene prijedloge odluka raspravio kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je kako je dijelu dosadašnjih članova Vijeća za elektroničke medije istekao mandat od četiri godine s danom 30. travnja 2008. godine. Vlada Republike Hrvatske zbog toga je utvrdila prijedlog Odluke o razrješenju dijela dosadašnjih članova Vijeća za elektroničke medije kao i Prijedlog odluke o imenovanju dijela novih članova Vijeća za elektroničke medije s danom 30. travnja 2008. godine. Pri tome je naglasila da se jedan član Vijeća predlaže ponovo imenovati, dok se za drugog člana predlaže imenovati nova osoba. U raspravi na odboru postavljeno je pitanje koji su bili motivi i kriteriji Vlade Republike Hrvatske da predloži imenovanje jednog starog člana a drugog ne. Isto tako postavljeno je i pitanje da li su obavljeni razgovori sa svim prijavljenim kandidatima. Odgovoreno je da razgovori nisu obavljeni, a kriteriji su bili objavljeni u javnom pozivu. Vlada se odlučila predložiti za imenovanje naveden kandidate na temelju podataka vidljivih iz životopisa i to one za koje smatra da će najbolje obavljati svoju dužnost. Članovi Odbora iz vladajuće stranke istaknuli su da je postupak izbora proveden sukladno propisanoj proceduri i podržali su prijedlog odluka, no članovi odbora iz reda opozicije mišljenja su da i među ostalim kandidatima ima onih koji ispunjavaju uvjete, te da je Vlada trebala obaviti razgovore sa svim prijavljenim kandidatima. Nakon proveden rasprave odbor je prvo proveo glasovanje o Prijedlogu odluke o razrješenju dijela članova Vijeća za elektroničke medije te jednoglasno sa 11 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Podržava se donošenje Odluke o razrješenju dijela članova Vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske. Nakon toga se glasovalo o Prijedlogu odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije pojedinačno za svakog predloženog kandidata. Za gospođu Mariju Udiljak glasovalo je 7 za, 1 protiv i 4 suzdržana. A za gospodina Ljubomira Stefanovica 10 za i 2 suzdržana. Sukladno tome odbor je većinom glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Podržava se donošenje Odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Otvaram raspravu u ime Kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus-Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Posve je jasno da Vlada ima zakonom utvrđeno pravo predložiti razrješenje ili imenovanje članova, između ostaloga i Vijeća za elektroničke medije. Dakle, to na načelnoj razini nije sporno. Imamo li u vidu da je Europska komisija ukazala na potrebu jačanja tzv. administrativnog kapaciteta Vijeća za elektroničke medije, odnosno prevedeno na razumljiviji jezik jačanja agencije. Onda je više nego jasno da treba budno paziti kako se taj posao radi. Kao što znadete zakon je utvrdio da je predsjednik Vijeća ujedno i ravnatelj Agencije za elektroničke medije, znači prvi profesionalac u u toj Agenciji, osoba izravno odgovorna ne samo za funkcioniranje Vijeća nego i pratećeg administrativnog aparata. Imamo sada situaciju da Vlada predlaže da se dosadašnji predsjednik toga Vijeća, odnosno ravnatelj agencije razriješi. I to nije ništa čudno niti bi trebalo biti problematično, ukoliko se jasno kaže, zašto do toga dolazi. osobi koja je do sada bila ravnatelj agencije, odnosno predsjednik Vijeća istekao je mandat i dolazimo u jednu situaciju kada predlagatelj mora obrazložiti da li je ta osoba u tom svom mandatu od četiri godine prekršila neka od pravila, da li je možda napravila nešto što nije sukladno zakonu, propisima, očekivanjima Vlade, uputama i diskusijama Sabora prilikom prihvaćanja godišnjih izvješća ili se zapravo radi o tome da je pronašla napokon kandidata koji može bolje odgovoriti tako zahtjevnome poslu predsjednika Vijeća ili ravnatelja Agencije. Nemojmo zaboraviti da je Hrvatski sabor, odnosno veći broj zastupnika imao čitav niz primjedbi na rad toga Vijeća, da se u javnosti u nekoliko navrata vodila i snažna polemika oko indicija o korupciji o tome tijelu i da je to jedna materija koja se s posebnom pozornošću prati, ne samo u hrvatskim medijima nego i u europskom odnosno u javnosti oko Europske komisije. Što je to dakle, opredijelilo hrvatsku Vladu da predloži da osoba kojoj ističe mandat jedna od dvije više ne bude u tome vijeću pa da automatizmom vijeće i agencija ostanu bez čelnoga čovjeka, a što ju je opredijelilo da na mjesto te osobe predloži gospođu Udiljak koja je podsjetit za mnoge saborske zastupnice, zastupnice i zastupnike poznata osoba jer je višegodišnja izvjestiteljica Hrvatske informativne novinske agencije HINA-e iz Hrvatskoga sabora. Nažalost kad smo pitali sva ta pitanja nismo mogli dobiti nijedan odgovor i između ostaloga nam je rečeno da s nijednim od ovih brojnih kandidata čije ste životopise i podatke dobili u prilogu nije obavljen razgovor. Dakle ne s nekima od njih nego s nijednim kandidatom pa to uključuje i gospođu Udiljak. Ne bi bilo dobro da donosimo odluku na temelju pregleda papira jer stara izreka kaže da papir trpi svašta nego da naprosto oni koji su u Vladi bili zaduženi da se ovo vrlo važno, kadrovski vrlo važno mjesto popuni najboljim mogućim kandidatom imaju neposredan uvid pa i reference koje se provjeravaju u razgovoru s kandidatom, a ne uvid na osnovu papira. Jer vjerujte ako se budemo rukovodili samo papirom onda će u ovoj zemlji biti jako puno dobrih kandidata a jednako su dobri svi koji su se javili na javni poziv. Dakle po ničemu se gospođa Udiljak po papirima ne izdvaja od ostalih kandidata ali Vlada predlaže samo isključivo nju što zapravo implicira da je došlo do određenoga dogovora. Da li je slučajnost, da li je koincidencija to što ovih dana čak dvije osobe iz HINA-e ulaze u tijela koja su izrazito važna. Jedna je, jedno je tijelo za elektroničke medije, drugo je tijelo koje prati poslove oko suzbijanja korupcije ja ne znam. Ali bilo bi dobro da se Vlada očituje i da nam kaže zašto se smjenjuje dosadašnji ravnatelj Agencije. Ja sam siguran da Vlada ima dobre argumente ali bi ih volio čuti. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba SDP-a gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle Vijeće za elektroničke medije nije nevažno regulatorno tijelo. se ne razumije./ … o koncesijama, odlučuju o koncesijama u kaznama za nepoštivanje zakona. To je jedna od najbitnijih regulatornih tijela u suvremenom hrvatskom društvu. I kad se ustanovljavalo bili smo za to da se ustanovi i dobro je da se ustanovi i moglo bi djelovati nezavisno od politike. Sad imamo situaciju dakle da po isteku mandata predsjednik toga tijela, da mu se uskraćuje podrška od strane Vlade. I imamo prijedlog da se u to tijelo imenuje gospođa Udiljak. Kakav je bio postupak? Na taj javni poziv došlo je dosta prijava sa biografijama. Sve su one respektabilne, mogle su ući u razmatranje, ali već na Odboru za informiranje, informatizacije i medije pitamo predstavnicu Vlade kako su razmatrane te ponude? Je li obavljen razgovor sa kandidatima? Nije. Nitko tamo u Vladi nije obavio razgovor s kandidatima i ostaje nejasno zašto se Vlada odlučila za jednu kandidatkinju i zašto baš tu kandidatkinju i samo nju predlaže Hrvatskom saboru? Ako je to ovlast Vlade da određuje tko će biti tamo onda se ne treba igrati nikakvih javnih natječaja niti demokracije. Onda brate nek Vlada predloži izmjenu zakona pa nek ona imenuje to sama i snosi odgovornost za to što je imenovala. Ali ovako kako postupa da zapravo cijelu tu stvar oko izbora, oko natjecanja za to mjesto čini farsom to nema smisla. Jer pazite nitko od onih koji predlažu dakle a to je Vlada ne zna obrazložiti a zašto, a zašto? Kažu: «To je razvidno iz podataka u biografiji.» Nije razvidno. Jer su i ostale biografije pune odličnih podataka. Ima tu još jako puno kandidata. Ali nekoliko puta je na Odboru, na matičnom Odboru postavljeno pitanje predstavnici Vlade: «Dajte nam objasnite. Možda imate razloge. Možda postoji nekakav racionalan razlog zašto vi baš ovu kandidatkinju predlažete?» Odgovora nema. A i ne može biti, gledajte, kad oni saslušali. Oni se uopće nisu sastali. Oni nisu pozvali ove koji su se sve, koji su se kandidirali. S njima apsolutno nitko nije razgovarao. Što sad to znači? da to znači prvo jednu daljnju minorizaciju Sabora. Sabor je tu onda posve nebitan i nevažan. A drugo, pokazuje jednu, jedan čudan postupak, jedno čudno ponašanje Vlade koje pruža koje pruža lošu sliku o njezinom radu i šalje loše poruke prema ostalim kandidatima kad god se bude otvarao bilo kakav natječaj ili bilo kakav poziv. Ovo, ovakav postupak obeshrabruje svakoga tko bi imao namjeru prijaviti se ili kandidirati za bilo kakvo ozbiljnije mjesto jer sasvim sigurno neće uspjeti ukoliko unaprijed nema dogovor s Vladom. A ako ima dogovor s Vladom onda je posve nebitno i kakva mu je biografija i šta je u životu napravio i da li je uopće kvalificiran za to mjesto ili ne? Pa molim, ako Vlada već želi tako imenovati ljude na ključne pozicije ali onda neka to radi autonomno bez Sabora. Nek se ne pokriva mišljenjem Sabora. I zbog toga se obraćam predstavnicima parlamentarne većine. Sutra će isprika Vlade biti pa nismo to mi, to je Sabor donio takvu odluku. Sutra će se izvlačiti na vas, a da vam ne znaju obrazložiti svoj prijedlog uopće i da, i da, i da su u tom postupku se ponašali krajnje diskriminatorno prema kandidatima i upravo uvredljivo prema njima jer ih čak nisu pozvali ni na razgovor. Prema tome mislim da bi bilo najpametnije da se cijeli ovaj postupak obustavi. Da se on obustavi, da se ponovi taj javni poziv i da se cijelom poslu priđe ozbiljnije s obzirom na važnost institucije Vijeća za elektroničke medije, pa da dobijemo obrazloženje i zašto bivši ravnatelj nije valjao, pa mu se sada ne obnavlja mandat i da dobijemo odgovor na pitanje, a zašto je gospođo Udiljak ako jest zašto je ona najbolji predloženi kandidat po mišljenju Vlade.

koji je Vlada dostavila Saboru znači minorizaciju Sabora. A podsjetila bih sve kolege i kolegice da članove Vijeća za elektroničke medije imenuje Sabor na prijedlog Vlade. I dok je zakon takav ne može se govoriti o minorizaciji Sabora. To je jedno i pozvala bih kolege da podrže ovaj prijedlog zbog toga što je članovima Vijeća za elektroničke medije ove koji se mijenjaju mandat istekao krajem mjeseca travnja i red je da Vijeće za elektroničke medije radi u punome sastavu. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak gospodin Miroslav Škoro. Izvolite. **Škoro, Miroslav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ovdje je izrečeno da je bio u pitanju javni natječaj. Nije bio u pitanju javni natječaj, u pitanju je bio javni poziv na koji se javilo 12 kandidata sa kvalitetnim referencama. Međutim, u vijeće može ući samo dva. Također je izrečeno da nije obavljen razgovor. Razgovor nije po proceduri bio nužan i jednostavno nije obavljen sa ni sa kim. Dakle, nije bilo diskriminacije da je sa nekim obavljen razgovor, a sa nekim nije i isto tako je izrečeno da nije valjao bivši ravnatelje što također nije točno. Bivšem ravnatelju je jednostavno istekao mandat i to je činjenično stanje. Hvala lijepo. Dame i gospodo zastupnici, zaključujem raspravu,